Svo háttar til um öll dagskrármálin að of skammt er liðið frá útbýtingu þingskjala í þeim. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka þingskjölin á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla um afbrigði.

Herra forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020, samanber lög nr. 104/2020, og frumvarp til laga um breytingu á lögum um ríkisábyrgðir, nr. 121/1997.

Nefndin hefur fundað nokkuð mikið um þetta mál og hafa fulltrúar frá fjármála- og efnahagsráðuneyti komið í þrígang á fund nefndarinnar

ráðuneytið mjög miklu og lét okkur í té allar mögulegar upplýsingar

m.a. aðila í ferðaþjónustu, og ég ætla ekki að telja þá alla saman upp en þeirra er getið í nefndarálitinu. Til viðbótar við hefðbundna nefndarfundi var nefndarmönnum boðið á fund sem haldinn var í Hörpu þar sem fulltrúar Icelandair gerðu grein fyrir fjárfestakynningu sinni auk þess sem starfshópur fjögurra ráðuneyta sem vann að undirbúningi þessa máls og þeirra skilmála sem fylgja ríkisábyrgðinni gerði grein fyrir vinnu sinni auk

Meginefni og tilgangur þessara frumvarpa og nauðsyn lagasetningarinnar held ég að sé flestum ljós. Frá upphafi þeirra ófyrirséðu og fordæmalausu aðstæðna sem sem sköpuðust vegna heimsfaraldurs kórónuveiru hafa efnahagsaðgerðir stjórnvalda miðað að því að standa vörð um atvinnu fólks. Það hefur verið gert m.a. með því að hindra að arðbær fyrirtæki sem undir eðlilegum kringumstæðum væru vel rekstrarhæf fari í þrot

frá ríkissjóði á lánum vegna tekjufalls fyrirtækisins í tengslum við heimsfaraldur kórónuveiru og til þess að víkja frá lögum um ríkisábyrgðir, nr. 121/1997. Ég mun fjalla síðar um lög um ríkisábyrgðir og hvers vegna það er að mati okkar í meiri hluta fjárlaganefndar eðlilegt að víkja frá þeim.

Meiri hlutinn tekur undir þau sjónarmið, enda sé aðstoð almennings við einkafyrirtæki aldrei sjálfsögð og ríkir almannahagsmunir verði að vera að veði. Við teljum að svo sé hér og þær ástæður verða raktar frekar hér á eftir. Staða flugrekstrar hefur, eins og öllum ætti að vera kunnugt, verið mjög erfið á síðustu misserum.

Samdrátturinn hefur farið nærri því að vera 100% á tímabilum á þessu ári á Íslandi. Íslandi. Í nefndarálitinu er fjallað frekar um þær breytingar, þann mikla samdrátt sem hefur orðið í flugrekstri, og m.a. birt tafla þar sem hægt er að sjá

enda hafa fjölmörg ríki veitt kerfislega mikilvægum félögum aðstoð með einum eða öðrum hætti síðustu mánuði. Sterk eiginfjárstaða Icelandair ásamt almennum aðgerðum íslenskra stjórnvalda hefur gert það að verkum að raunhæft er að félagið sæki sér fjármagn á markað til þess að mæta breyttum veruleika. Sú staða hefur ekki verið fær fjölmörgum öðrum flugfélögum.

vona hið besta og fara í þær aðgerðir sem hægt er til að tryggja að það gangi sem best. Icelandair er í einstakri stöðu, vegna langrar sögu, stærðar leiðakerfis og uppbyggingar, til að geta mætt aukinni eftirspurn eftir flugsamgöngum til Íslands þegar eftirspurn tekur að aukast á ný. Við erum með dálitla umfjöllun í nefndarálitinu um Keflavíkurflugvöll sem er miðstöð tengiflugs. Það er álit meiri hlutans að veiting ríkisábyrgðar sé mikilvæg til að verja sem best þá áratuga reynslu og verðmæti sem liggja í að byggja Keflavíkurflugvöll upp sem tengimiðstöð og þá þekkingu sem er á flugi og flugrekstri

Tengimiðstöðin er einn helsti valdur að öflugum hagvexti í mörg ár. Flugtengd starfsemi gegnir gríðarmikilvægu hlutverki í atvinnu- og efnahagslífi Íslands. Segja má að lífskjör hér á landi væru allt önnur ef ekki hefði verið fyrir slíka uppbyggingu. Fjárfesting í mannvirkjum og innviðum flugsins er snar þáttur í efnahag þjóðarinnar.

þar skiptir öflugt heimaflugfélag gríðarlega miklu máli. miklu máli. Um það er nánar fjallað í nefndarálitinu en tímans vegna ætla ég ekki að fara yfir allt sem stendur í því frá orði til orðs, enda liggur það málinu til grundvallar. Nefndin kafaði ofan í og kynnti sér helstu valkosti og áhættuþætti við veitingu ríkisábyrgðar og kallaði eftir minnisblöðum frá stýrihópi stjórnvalda, sem ég gerði grein fyrir í upphafi máls míns, um greiningu á þeim valkostum sem lágu til grundvallar vinnunni á bak við frumvörpin. frumvörpin. Fyrsti valkosturinn er að Icelandair verði áfram til í núverandi mynd með fyrirliggjandi áformum stjórnvalda um að styðja við fjárhagslega endurskipulagningu og rekstur Icelandair með ríkisábyrgð á lánalínum til þrautavara. Einnig var skoðað hvort það ætti að vera með aðstoð í formi hlutafjár eða láns. Svo voru einnig skoðaðar myndir um það hvað skyldi gera ef Icelandair færi í þrot og hvernig þá mætti koma að stuðningi. Niðurstaða vinnuhóps stjórnvalda var að eini raunhæfi valkosturinn væri leið

með tengiflugstarfsemi á Íslandi sem uppfylli forsendur stjórnvalda um öflugar flugsamgöngur milli Íslands og annarra landa og stutt geti við viðsnúning hagkerfisins um leið og áhrif heimsfaraldursins dvína. Komi til þess að Icelandair fari í þrot er ekki vænlegt fyrir stjórnvöld að stofna nýtt flugfélag. Stjórnvöld ættu í í því tilfelli að tryggja samkeppnishæft umhverfi fyrir flugfélög til að hefja flug til og frá Íslandi.

Þá voru forsendur ríkisins fyrir þessu máli einnig skoðaðar enda eru þær gríðarlega mikilvægar í málinu. Líkt og þeir sem hafa fylgst með fréttum hafa líklega tekið eftir hafa stjórnvöld átt í samskiptum við forráðamenn Icelandair frá því í vor og hafa þau samskipti verið í skipulegum farvegi. Málið var á forræði ráðherranefndar um ríkisfjármál, auk ferðamálaráðherra. Starfshópur fjögurra ráðuneyta, með ráðgjöfum, fór með málið á milli funda ráðherranefndar.

sé tryggð. 4. Að almannafé og áhætta ríkisins verði takmörkuð við það sem þjóni opinberum hagsmunum, en hafi ekki að markmiði að verja hag hluthafa eða lánardrottna. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að þessar þessar forsendur ríkisins hafi legið fyrir. Stjórnvöld og Icelandair hafa haft sameiginlegan skilning

5. Lánalína, frá ríkinu eða með ábyrgð ríkisins til þrautavara. Lánalínur með ábyrgð ríkisins væru til þrautavara, til að auka líkur á að félagið komist í gegnum þá óvissutíma sem fram undan eru.

Ég sagði áðan að ég ætlaði síðar að koma inn á lög um ríkisábyrgðir en nefndin kallaði eftir upplýsingum til viðbótar við það sem fram kemur í greinargerðum frumvarpanna um ástæður þess að gerð er tillaga um að víkja í

Lög um ríkisábyrgðir hafa ekki tekið breytingum til samræmis við breytingar á opinberu eignarhaldi fyrirtækja og breytta skipan lánamála

þegar ríkissjóður veitir ábyrgð við hefðbundnar markaðsaðstæður þá eiga þau ekki sérstaklega vel við sérstakan stuðning þegar markaðsbrestur verður. Þess ber að geta að þegar önnur lög — sem við höfum samþykkt hér á Alþingi í tengslum við aðgerðir stjórnvalda vegna Covid-faraldursins, svo sem lög um Ferðaábyrgðasjóð og stuðningslán og viðbótarlán eða brúarlán hafa verið samþykkt, þá hafa lög um ríkisábyrgðir heldur ekki gilt um þau heldur verið farnar aðrar leiðir. En það þýðir ekki að engin skilyrði eða skilmálar séu fyrir því að fá ríkisábyrgð heldur eru þeir þvert á móti sérsniðnir að þessari lánveitingu. Má sem dæmi nefna að í skilmálum með lánunum er ábyrgðargjald sem nemur 0,25% á ársgrunni af ábyrgðarfjárhæðinni og svo bætist við notkunarálag sem reiknast af stöðu ádráttar í lok hvers mánaðar og fer hækkandi eftir fjárhæð ádráttar. Þetta þýðir að

því allt eru það hlutir sem yrðu til þess að stuðla að hraðari uppbyggingu flugsamgangna að nýju ef til rekstrarstöðvunar kæmi.

þær aðstæður að reksturinn gangi talsvert verr en áætlanir gera ráð fyrir og um þetta er fjallað nánar í nefndarálitinu.

sem hefur staðfest að það hafi verið sameiginlegur skilningur beggja aðila að lánalínu með ábyrgð ríkisins hafi eingöngu verið ætlað að styðja við flugrekstur félagsins en ekki annan rekstur. Það skiptir gríðarlega miklu máli.

ríkisábyrgðarinnar breytt þar sem það kemur skýrt fram að lánið megi einungis nýta í almennan rekstrarkostnað sem tengist flugrekstri til og frá landinu og það sé óheimilt að nýta lánið til fjármögnunar á rekstri eða ráðstafa því með öðrum hætti, svo sem til dótturfélaga í samstæðu lántaka sem ekki eru í flugrekstri til og frá landinu. Meiri hlutinn telur mikilvægt að mæta samkeppnissjónarmiðum og telur að með þessum breytingum sé komið til móts við sjónarmið um að takmarka ríkisábyrgðina við flugrekstur til og frá landinu. Það var atriði sem margir gestir nefndarinnar nefndu, þeir vildu að ríkisábyrgðin yrði veitt en með þeirri þrengingu sem hér er í skilmálunum.

Þannig náist markmið ríkisins, að veita ákveðna vörn fyrir ófyrirséðum aðstæðum, verði rekstraraðstæður erfiðari á næstu misserum en áætlanir félagsins gera ráð fyrir, en jafnframt að lágmarka áhættu almennings. er bent á kerfislegt mikilvægi félagsins þar sem ferðaþjónustan í heild sinni grundvallast á flugsamgöngum um Keflavíkurflugvöll og þar hefur Icelandair algera sérstöðu. Í fyrra var félagið með 66% markaðshlutdeild á vellinum,

flutti 4,4 milljónir farþega til 44 áfangastaða og gegndi að auki lykilhlutverki í flugfrakt, bæði út- og innflutningi. Sem dæmi um lykilhlutverk félagsins í uppbyggingu ferðaþjónustunnar hefur framlag þess til samfélagsins, laun, launatengd gjöld og skattar, numið um 300 milljörðum kr. frá árinu 2011. Ég hef hér gert grein fyrir efni nefndarálitsins. Meiri hlutinn leggur til að frumvörpin verði samþykkt óbreytt en líkt og ég kom inn á áðan eru gerðar breytingar á skilmálunum við lánið. Þeir fylgja með sem fylgiskjal sem er prentað með frumvarpinu

hlutabréf sín skráð í Kauphöll Íslands. Þá er óheimilt að greiða arð, lækka hlutafé eða kaupa eigin hluti eða gera annað sem felur í sér að fjármunum eða eignum félagsins sé ráðstafað til hluthafa eða annarra aðila. Það skiptir allt gríðarlega miklu máli. Þetta eru skilmálarnir fyrir ríkisábyrgðinni. Undir þetta nefndarálit skrifa, ásamt þeirri sem hér stendur: Willum Þór Þórsson, formaður

Það er augljóslega betra að vera í viðskiptum við ríkisbankana sem geta reddað ríkisábyrgð.

Já, við töluðum um að bæta inn í nefndarálitið atriðum sem lúta að samkeppnissjónarmiðum og það það var gert. Líkt og kom fram í máli mínu telur meiri hlutinn mikilvægt að mæta samkeppnissjónarmiðum og telur að með þeim breytingum sem verið er á skilmálunum sé einmitt verið að gera það.

þrátt fyrir þær takmarkanir. Hitt sem ég spurði um var að ríkisábyrgðin er í raun og veru gagnvart lánum til bankanna. Lánin sem bankarnir veita eru með ríkisábyrgð. Ef Icelandair hverfur fara peningar frá ríkissjóði til bankanna til að bæta upp tap þeirra af láninu sem þeir veita Icelandair.

til að fella lögin um ríkisábyrgðir úr gildi. Það er gert vegna þess að kórónuveirufaraldurinn hefur valdið algjörum markaðsbresti þegar kemur að flugsamgöngum.

að ESA hefur farið yfir skilmála ríkisábyrgðarinnar og metur að allar reglur séu uppfylltar.

Samfylkingin vill gæta þessara hagsmuna en einnig að hagsmunum almennings og samkeppni. Við hefðum kosið að tryggja betur hagsmuni skattgreiðenda í þessari 15 milljarða kr. ríkisaðstoð. Hins vegar er óumdeilt að tryggingarnar fyrir þessu láni duga ekki.

ráðuneytið svaraði spurningum varðandi þetta, auk þess að láta nefndinni í té minnisblöð þar sem farið var yfir þessi atriði.

bætist við kostnaður fyrir það að nýta lánið. Varðandi bankana þá eru þeir í bankastarfsemi en ekki

vegna þess að þeir lána ekki bara út í loftið. Og um það: Það er annað skjal sem í eru skilmálar félagsins gagnvart bönkunum. Það er reyndar ekki fylgiskjal með þessu frumvarpi en skilmálana má til að mynda nálgast á vef

sem setur skilyrðin fyrir þessari ríkisábyrgð ef til hennar kemur. Það eru enginn gagnkvæmur skilningur sem þar liggur að baki heldur eru það skilmálar sem

hafa komið sér saman um, þ.e. reglurnar sem gilda ef til þess kemur að ríkisábyrgðin verður veitt. Það er mjög mikilvægt að það fylgi hér með nefndarálitinu til þess einmitt að allir geti kynnt sér þær

og frá landinu. Óheimilt er að nýta lánið til fjármögnunar á rekstri, eða ráðstafa því með öðrum hætti, svo sem til dótturfélaga í samstæðu lántaka sem ekki eru í flugrekstri til og frá Íslandi.

er sett inn sérstakt ákvæði þar sem fram kemur að lántaka er eingöngu heimilt að nýta lán með ríkisábyrgð til að standa skil á almennum rekstrarkostnaði sem tengist flugrekstri til og frá landinu.

Óheimilt er að nýta lánið til fjármögnunar á rekstri, eða ráðstafa því með öðrum hætti, svo sem til dótturfélaga í samstæðu lántaka sem ekki eru í flugrekstri til og frá Íslandi.

Sterk eiginfjárstaða Icelandair ásamt almennum aðgerðum íslenskra stjórnvalda hefur gert það að verkum að raunhæft er að félagið sæki sér fjármagn á markað til þess að mæta breyttum veruleika.

1. Að aðkoma ríkisins sé nauðsynleg í þeim tilgangi að tryggja traustar og órofnar flugsamgöngur til og frá landinu. 2. Að tryggja að til staðar sé flugrekstraraðili sem taki öflugan þátt í efnahagslegri viðspyrnu þegar þar að kemur.

hf. að fjármunir úr henni renni ekki til annars rekstrar Icelandair Group hf. en flugrekstrar. Að frumkvæði nefndarinnar hefur viðræðunefnd stjórnvalda tekið það upp við félagið sem hefur staðfest að það hafi verið sameiginlegur skilningur beggja aðila að lánalínu með ábyrgð ríkisins hafi eingöngu verið ætlað

séu 15 milljarða virði. Meiri hlutinn telur að erfitt sé að leggja verðmat á virði veðanna en telur engu síður að veruleg verðmæti séu fólgin í nafni og vörumerki félagsins, sem og bókunarkerfi.